Fjármála- og efnahagsráðherra, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ferðamála-, iðnaðar-, og nýsköpunarráðherra, heilbrigðisráðherra, dómsmálaráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra.

Álag á nærþjónustu eykst gríðarlega í þessu erfiða árferði og við erum að tala um leikskóla, skóla, öldrunarþjónustu, málefni fatlaðra o.fl. Nú þarf að verja þetta af alefli. Ég efast ekki um vilja sveitarfélaganna til þess, en útsvarstekjur fara minnkandi og framlög úr jöfnunarsjóði fara lækkandi samkvæmt fjármálaáætlun. Þrátt fyrir að sveitarfélögin séu einn armur hins opinbera reka þau sig að mörgu leyti eins og fyrirtæki þar sem skýr greinarmunur er gerður á rekstri og fjárfestingu og áhersla á að halda rekstrinum við núllið. Ef þeim á að takast það á sama tíma og þau berjast við aukinn kostnað er hætt við að þau bregðist við með minni fjárfestingum. Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gerir beinlínis ráð fyrir því. Hvort tveggja eru hins vegar afar slæmir kostir. Niðurskurður þjónustu bitnar harðast á tekjulægsta fólkinu og eykur mismun á milli fólks. Neyðist sveitarfélög til að draga úr fjárfestingu mun það soga máttinn úr viðspyrnunni og vinna beinlínis gegn örvandi aðgerðum ríkissjóðs. Það kemur illa niður á hagkerfinu í heild sinni, herra forseti, á öllum almenningi. Nú er vissulega hægt að spyrja hvort sveitarfélögin eigi ekki bara og geti ekki skuldsett sig meira fyrir fjárfestingu. Þá er líka hægt að spyrja á móti: Er eðlilegt að þau neyðist til að gera það á lánakjörum sem eru mun lakari en þau sem standa ríkissjóði til boða? Á endanum er það nefnilega þannig að nettóskuldasöfnun hins opinbera verður nákvæmlega sú sama óháð því hvor armurinn tekur lánið.

þ.e. hið opinbera og hlutverkaskipti ríkis og sveitarfélaga, tekjuskiptingin þeirra á milli, sjálfstæði sveitarfélaganna. Hér á Íslandi höfum við lagt mjög mikla áherslu á fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélaga, sjálfstæða tekjustofna þeirra og ábyrgð á eigin málaflokkum. Það birtist okkur t.d. í því að hér á Íslandi er umfang sveitarstjórnarstigsins í heildarútgjöldum hins opinbera mun lægra en t.d. á við á Norðurlöndunum.

Með þessu er ég að vekja athygli á því að það hefur afleiðingar að reka þá stefnu sem við höfum keyrt á Íslandi, að leggja svona mikla áherslu á sjálfstæða tekjustofna sveitarfélaga, sjálfstæði þeirra og ábyrgð á eigin málum. Það má lýsa því í mjög grófum dráttum þannig að þegar vel gengur fleyta sveitarfélögin dálítið rjómann af því og fá til sín mikla aukningu og fara tiltölulega létt í gegnum slíkt skeið. En á hinn bóginn, þegar ekki árar eins vel þá

Það er einmitt vegna meiri beins stuðnings á Norðurlöndunum til sveitarfélaga sem þau eru ekki í eins vondri aðstöðu núna og sveitarfélögin okkar. Þau búa bara við ofboðslega erfitt ástand núna. 80% af launakostnaði sveitarfélaga er vegna fræðslumála og félagsþjónustu.

vera drjúgt sem hefur verið sett í nauðsynlegar aðgerðir til fyrirtækja. Ég spyr einfaldlega: Kemur til greina að beita sér fyrir því að sveitarfélögin geti tekið hagstæðari lán,

væri ekki gott innlegg inn í þá efnahagsstefnu sem við erum núna að keyra. Þess vegna höfum við verið í margvíslegum aðgerðum til að létta undir með sveitarfélögum. Við höfum farið í gegnum þingið með fjöldann allan af aðgerðum og vorum núna síðast, bara svo ég nefni eitt dæmi, að auka endurgreiðslur vegna segir að það sé meiri beinn stuðningur á Norðurlöndunum. Það er vegna þess að þar er beinlínis að jafnaði miklu meiri beinn stuðningur. Menn eru meira á fjárlögum. Þar er ekki farið með jöfnunarsjóð með þeim hætti sem við gerum hér, að vera með fyrir fram settar formreglur þannig að jöfnunarsjóður sé að ýkja sveiflurnar eins og gerist á Íslandi, heldur horfa menn til hinnar raunverulegu þarfar. Þess vegna er það sem ég segi að þetta kallar á miklu dýpri spurningar eða dýpri skoðun á fjárhagslegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Það getur vel verið (Forseti

rétt að það er mikilvægt að leggja áherslu á geðheilbrigðismál á öllum tímum en ekki síst einmitt núna, þegar við erum að glíma við áhrif Covid-19 og þeirra aðgerða sem við höfum þurft að grípa til í sóttvarnaskyni. Við höfum á þessu kjörtímabili lagt umtalsverða áherslu á þennan málaflokk og einmitt til að tryggja heildstæðari þjónustu á geðheilbrigðissviði. Við höfum ráðið sálfræðinga í heilsugæsluna um allt land til að tryggja sálfræðiþjónustu á fyrsta stigi heilbrigðisþjónustunnar. Við höfum fullmannað geðheilsuteymi um allt land og stofnað sérstakt geðheilsuteymi fyrir fanga. Við höfum unnið í að efla fjarheilbrigðisþjónustu. Við höfum ráðstafað sérstöku fjármagni í eflingu geðheilbrigðisþjónustu vegna Covid-19, 540 milljónir á þessu ári og áfram á næsta ári.

var sett á fót tímabundið í apríl síðastliðinn sem hefur það hlutverk að hnýta markvisst saman aðgerðir með notendum heilbrigðisþjónustunnar sem skiptir máli að komi að þróun og uppbyggingu þjónustunnar.

Við höfum unnið að gerð geðheilbrigðisstefnu til ársins 2030 í ráðuneytinu sem verður byggð á heilbrigðisstefnu. Þessi málaflokkur, geðheilbrigðismálin, eru í forgangi hjá mér og hafa verið allan minn embættistíma.

Það eru þau skilaboð sem ég fæ frá framlínustarfsfólki að það sé hugsunin. Og ég veit að ef það er einhvers staðar meðvitund um mikilvægi þess að forgangsraða börnum í bráðum vanda þá er það hjá því fólki sem veitir þessa þjónustu.

Herra forseti. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur skilað skýrslu um áhrif kolefnisgjalds á eldsneytisnotkun heimilanna.

Þau gögn sem vísað er til í skýrslunni benda til að gjaldið þurfi að vera mjög hátt til að virka. Þá þyrfti jafnframt að skýra frá því til hvaða aðgerða verði gripið til að koma fólki milli áfangastaða.

að kolefnisskatturinn hafi ekki breytt notkun fólks á eldsneyti þar í landi. Síðan er rætt um efnahagsleg áhrif kolefnisskatta, að þau séu margslungin og miklu skiptir hvað ríkið geri við tekjur af skattinum. Ef ráðstöfun skatttekna er ekki tekin með í reikninginn er niðurstaða flestra sú að landsframleiðsla og atvinna minnki eftir að kolefnisgjald er lagt á. Skatturinn hefur meiri áhrif á lífskjör láglaunafólks en annarra og kolefnisgjöld hafa meiri áhrif á neyslu og kjör hjá fátækum heimilum.

eldsneyti sem hefur í för með sér að menga og valda loftslagsbreytingum. Þess vegna eru kolefnisgjöld mikilvæg. Þar sem þessi skýrsla dregur fram er hins vegar það að gjaldið þyrfti í raun að vera mun hærra til þess að það myndi bíta betur. Það eru meginskilaboðin í þessari skýrslu. Það er vissulega farið inn á það að skattlagning sem þessi getur bitnað mismunandi á fólki, það er alveg hárrétt. En það fer allt eftir því hvernig unnið er að því að reyna að gera efnaminna fólki kleift að nýta sér önnur úrræði, nýta sér það að geta farið yfir í að nýta endurnýjanlegt eldsneyti, kaupa farartæki til þess o.s.frv. Markaðurinn í þessu er allur að breytast. Það eru að koma fleiri notaðir bílar inn á markaðinn o.s.frv. Meginatriðið er það að kolefnisgjöldin eiga að breyta hegðun. Þessi ríkisstjórn hefur hækkað þau til að reyna að hafa áhrif á þessar breytingar. Við höfum líka sett inn hvata til að beina fólki þá leið að nota umhverfisvænni fararskjóta,

Og þá geta stjórnvöld haft leiðir til þess að jafna þann mun sem mögulega getur komið fram í slíkri skattlagningu á mismunandi tekjuháa hópa í samfélaginu og það er verkefnið.

Staða mála hjá sveitarfélögum er vægast sagt alvarleg ef stefna ríkisstjórnarinnar nær fram að ganga. Til að byrja með bendir Kristrún á að rekstur sveitarfélaga hafi ekki verið losaralegur á undanförnum árum.

Það er markmið stjórnvalda að gefa í upp úr niðursveiflunni, að koma með innspýtingu og drífa allt af stað aftur. En á sama tíma sýnir fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar að fjárfesting sveitarfélaga verður langt undir sögulegu meðaltali. Niðurstaðan er að þótt fjárfestingar ríkisins tvöfaldist á næsta ári miðað við árið 2019 minnkar fjárfesting bæði sveitarfélaga og opinberra fyrirtækja. Heildarfjárfestingin hjá hinu opinbera verður 15 milljörðum minni en fyrir tveimur árum síðan og sambærileg við árið í ár. Það er nú öll innspýting hins opinbera sem á að koma okkur út úr kreppunni. Ríkisstjórnin varpar bara ábyrgðinni á hallarekstri yfir á sveitarfélögin. Það er ábyrgðarlaust og glæfralegt og vinnur gegn yfirlýstum markmiðum ríkisstjórnarinnar,

Það væri mjög áhugavert að taka hér málefnalega umræðu um stöðu sveitarfélaganna og nauðsynlegt. En nálgun hv. þingmanns er auðvitað mjög ómálefnaleg þegar hann segir að það sé stefna ríkisstjórnarinnar sem stefni sveitarfélögunum í einhvern vanda, þegar allir

Það er einfaldlega hægt að fara í gegnum töfluna, en hópur sem var að störfum í allt sumar setti fram líkan, og það er augljóst að sveitarfélögin standa mjög misjafnlega. Það er augljóst af þeim lestri að sum sveitarfélög gætu staðið sig mun betur og jafnvel stærsta sveitarfélag landsins sem ætti þó að hafa mestu hagræðingarmöguleikana í krafti stærðar. Margt bendir til þess að ef það sveitarfélag eitt og sér þurfi að treysta á byggingarréttartekjur til þess að vera í plús þá sé eitthvað verulega að í þeim rekstri. Mér finnst þessar fullyrðingar hv. þingmanns ganga býsna langt. Það er hins vegar allt önnur umræða að taka hér málefnalega umræðu um það hvernig við getum aukið opinberar fjárfestingar. Það gætum við gert í þinginu.

af því að sveitarstjórnarstigið er eins og það er, hvort ríkið eigi að koma þar að í einhverri opinberri fjárfestingu og búa til einhvern slíkan fjárfestingarsjóð.

og ég spyr: Hvernig getur það verið meðvituð stefna ríkisstjórnarinnar að sveitarfélög dragi úr opinberri fjárfestingu í efnahagslegri niðursveiflu? Hvernig gengur að segja: Innspýting með vinstri hendinni og samdráttur með þeirri hægri? Hvers konar stefna er það eiginlega, bæði betra einhvern veginn? Það er ekki heil brú í þessari áætlun ríkisstjórnarinnar, að bæta við hérna, minnka þarna, aðhald á fatlaða, lífskjaraskerðing fyrir aldraða, uppsagnarstyrkir til fyrirtækja, meiri framkvæmdir hjá ríkinu og minni hjá sveitarfélögum. Þetta er svo sannarlega ríkisstjórn með breiða skírskotun, ekki til hægri og vinstri heldur út og suður. Þær eru kaldar kveðjurnar sem ráðherra sendir byggðum landsins, og það er stórskuldug framtíð. Það kæmi mér ekki á óvart að það myndi styrkja stöðu ríkisstjórnarinnar í áformum þeirra um lögþvingaðar sameiningar ef sveitarfélög þurfa að skuldsetja sig fyrir rekstri og verða enn háðari ölmusu frá ríkinu um hitt og þetta.

Ég upplifði þá svör fjármálaráðherra sem nokkur pólitísk tíðindi, rétt eins og formaður Miðflokksins gerði. Ríkisstjórnin hefur stundað það að senda fólk til útlanda í aðgerðir sem auðveldlega er hægt að framkvæma hér heima af sjálfstætt starfandi læknum fyrir langtum minna en kostar að senda þetta fólk út.

Ég viðurkenni að ég fylltist bjartsýni þegar ég hlustaði á orð hæstv. fjármálaráðherra í þessari umræðu því að hann sagði um þetta, með leyfi forseta: „Ég tel að það sé alltaf rétti tíminn til að fara vel með peningana og tel að alveg óháð þessum kórónuveirufaraldri sé það almennt góð ráðstöfun að semja við þá sem geta verið sveigjanlegir og hagkvæmir í að veita þessa opinberu þjónustu, þjónustu sem er fjármögnuð af opinberu fé.“

hvort ekki sé einhugur um að nú hljóti að vera aukin krafa um að fara betur með almannafé í ljósi ástandsins og hvort fjármálaráðherra telji að hægt sé að réttlæta að þessi framkvæmd viðgangist áfram við núverandi aðstæður.

standi straum af því að senda fólk til annarra landa á grundvelli réttar sem á rætur sínar í EES-samningnum, þegar á sama tíma er til staðar aðstaða og fólk til að sinna sömu aðgerðum á Íslandi. Það hef ég margoft tjáð mig um áður. Það sem fléttast inn í þessa umræðu eru hlutir sem við erum að fást við í dag og verið er að bregðast af krafti við, m.a. í heilbrigðisráðuneytinu í augnablikinu,

stóru sjúkrahúsanna vegna þeirra tegunda aðgerða sem í mörgum tilvikum eiga hér undir. Og já, ég tel að við höfum þessar vísbendingar, þessi dæmi um að við séum að senda fólk til annarra landa í aðgerðir sem hægt hefði verið að leysa fyrir minni tilkostnað hérna á Íslandi. En ég held líka að við höfum fjölmörg önnur dæmi um að með betra skipulagi gætum við komið meiru í verk fyrir sama eða minna fjármagn. Þetta kallar á dýpri umræðu. Mér finnst oft og tíðum að

fyrirtækinu Boston Consulting Group, sem skoðaði afköst og framleiðni í heilbrigðiskerfinu eða hluta þess á sínum tíma.

fyrir því að við gerum betur. Ég veit og ég finn að það er metnaður til að gera betur. Ég segi þetta með einstöku dæmin bara vegna þess að stundum finnst mér að við mætum dálítið vanbúin til umræðunnar, ekki með nægilega djúpar greiningar. Stundum finnst mér að þingið ætti að vera betur í færum til þess að veita aðhald með því að láta framkvæma slíkar greiningar eða kalla eftir því að þær séu unnar og leggja þær síðan til grundvallar dýpri umræðu um þessi mál.

er ekki fullgilt í þátttöku sinni í samfélaginu vegna þess að það er frá sökum (Forseti hringir.) vandamála í hné eða mjöðm eða öxl eða hvar það kann að vera. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og hefur áhrif á samfélagið allt þegar margir eiga í hlut.

Landbúnaður hefur átt undir högg að sækja síðustu misseri. Verð á flestum afurðum, einkum kjöti, hefur ekki haldið í við almenna verðlagsþróun eða hefur beinlínis lækkað. Markaður fyrir búvöru hefur minnkað vegna samdráttar í ferðaþjónustu. Spurningin er: Hverjar eru samkeppnisaðstæður Íslands? Íslenskur markaður er örmarkaður í alþjóðlegum samanburði. Landbúnaður innan ESB hefur víðtækar heimildir til starfa í skipulögðum samtökum framleiðanda og afurðastöðva til að ná markmiðum um afkomu bænda. Þannig eru víðtækar heimildir í Lissabonsáttmálanum til að skapa sérstakar reglur um landbúnað til að tryggja afkomu þeirra sem hann stunda og framboð á matvælum. Það er ólögmæt mismunun gagnvart atvinnugreinum að ekki séu innheimtir tollar og gjöld með lögboðnum hætti af innlendum vörum. Slíkt getur varðað skuldbindingar íslenska ríkisins að EES-rétti.

Misræmið felst í því að meira magn af vöru virðist fara út úr Evrópusambandinu á útflutningsskýrslum frá tollyfirvöldum þar en er tollafgreitt hingað inn í landið í tollflokkum sem bera tolla.

Það má velta því fyrir sér hver tilgangurinn er með slíkum vinnubrögðum. Það er allt sem bendir til þess að hér sé ekki um neitt annað að ræða en stórfellt tollasvindl. Tollasvindl er lögbrot en ekki misræmi í framkvæmd samninga eins og gjörningurinn hefur jafnvel verið nefndur hér í ræðupúlti Alþingis. Héraðssaksóknari hefur a.m.k. einu sinni á þessu ári kært fyrir brot af þessu tagi. Því miður virðist hins vegar svo að brot sem þessi kunni að hafa staðið yfir árum saman í einhverjum tilvikum. Íslenska ríkið þarf að taka það alvarlega að fylgja alþjóðlegri samræmdri tollskrá og lögmæti hennar hér á landi.

eða ónákvæmar hagtölur hafa enn fremur áhrif á samningsgerð Íslands við önnur ríki enda eru traustar hagskýrslur ein grundvallarforsendan fyrir gerð viðskiptasamninga. Mikilvægt er að halda því til haga að á gögnum sem fylgja vöru frá seljanda t.d. í ESB kemur fram á hvaða tollnúmeri varan er flutt út frá ESB. Álitamál um flokkun við gerð innflutningsskýrslu hér á landi snúa einvörðungu að skráningu á sjöunda og áttunda staf, sé slíkri flokkun til að dreifa hér á landi. En hvert er tjón neytanda og ríkis og bænda vegna málsins? Fjölmargir aðilar hafa orðið fyrir tjóni vegna athafnaleysis stjórnvalda í þessu máli. Í fyrsta lagi verður ríkið af mögulegum tekjum af tollum á vörum sem fluttar eru til landsins og hefðu verið fluttar inn á tollum að öllu eðlilegu. Í öðru lagi hafa bændur orðið af markaði sem hleypur á milljónum lítra mjólkur og hundruðum eða þúsundum tonna af kjöti. Hafi slíkt verið ætlun stjórnvalda hefði verið nær að segja slíkt berum orðum en að halda ekki samtímis uppi fagurgala um mikilvægi landbúnaðar, því tekjutap er tilsvarandi. Allir aðrir aðilar á markaði, sem hafa fylgt settum leikreglum réttarríkisins, hafa sömuleiðis borið skertan hlut frá borði

spurði m.a. hver viðbrögð tollyfirvalda og ráðuneytisins hafi verið við upplýsingum um að misræmi sé á tölum um útflutning búvara frá löndum Evrópusambandsins og innflutningstölum hér á landi.

er m.a. bent á að auka þurfi nákvæmni í skjölun og eftirfylgni við tollafgreiðslu. Þar er misræmi og það gengur í báðar áttir. Stundum eru tölurnar hærri hér á landi en útflutningstölur frá Evrópusambandinu, stundum eru þær lægri. Við viljum fara nánar ofan í það og ég hef þess vegna ákveðið að þeirri vinnu skuli haldið áfram. Við settum starfshópinn saman til að komast skjótt að niðurstöðu um meginatriði og við höfum birt þær niðurstöður og munum þurfa að fara nánar ofan í saumana á þessum atriðum.

var talið hjá tollinum að nota bæri ákveðinn tollflokk. En eftir ábendingar og nánari skoðun á því var komist að þeirri niðurstöðu að varan væri í eðli sínu mjólkurafurð og ætti heima í slíkum tollflokki.

en þegar er verið að ákveða tollflokkinn sem vara á heima í látum við þá niðurstöðu ekki ráðast af því hver tollurinn kynni að verða heldur viljum bara fá faglega rétta niðurstöðu á grundvelli þeirra alþjóðlegu viðmiða sem við höfum skuldbundið okkur til að fylgja. Í þessu tiltekna dæmi var uppi viss vafi en nánari skoðun þurfti til að komast að réttri niðurstöðu. Í því samhengi er erfitt að halda fram að menn hafi verið að misnota kerfið þegar tollurinn hafði skoðun á því að varan ætti heima þar sem hún var flokkuð en við endurskoðunina og eftir að ný auglýsing var gefin út þá ættu breytt viðhorf að hafa tekið við. Aðeins hefur verið spurt út í samkeppnisstöðuna og ég tek undir með málshefjanda að hún skaðast mjög af því ef menn njóta ekki þeirrar verndar, þeir innlendu framleiðendur sem treysta á verndina sem felst í tollunum. Það getur skaðað mjög innlendra samkeppnisstöðu og allt rétt sem bent var á um stærðarhagkvæmni í öðrum löndum. Þar blandast líka inn alls konar stuðningskerfi og niðurgreiðslur sem hafa áhrif á innflutningsverð til Íslands og geta skekkt samkeppnisstöðuna talsvert. Beinn stuðningur stjórnvalda við framleiðendur á Íslandi dugar sjaldnast til þess að vega það upp án tolla. En á Íslandi lifa tollar í raun og veru eingöngu í dag eftir á matvælum. Margt er sett hér á dagskrá sem er erfitt að komast yfir í stuttu svari en ég vil bara koma því til leiðar að við viljum taka fast á þessu máli. Við munum koma af stað nýjum starfshópi til að fara nánar ofan í saumana á niðurstöðum þess starfshóps sem skilaði skýrslunni til mín í síðustu viku og var birt í dag.

er háttað varðandi innflutning á osti, mozzarella-osti eða jurtaosti eftir atvikum. Ég vona að ég sé ekki að rjúfa trúnað þó að ég segi að ýmislegt virðist þar málum blandið og komi einkennilega fyrir sjónir. Almennt talað er það svo að þegar um er að ræða leikreglur í viðskiptum, tolla, skatta eða önnur gjöld, þá þurfa þá þurfa leikreglurnar að vera einfaldar, sanngjarnar og gagnsæjar. Það þarf að hafa afleiðingar að fara ekki að þessum leikreglum. Menn eiga ekki að hagnast á því heldur þvert á móti. Því miður gætir tregðu við að taka á misferli í íslensku viðskiptalífi. Við eigum enn nokkuð í land að sjá hér almennt ríkja heilbrigða viðskiptahætti. Almennt held ég að landsmenn skilji mikilvægi landbúnaðar, vilji sjá hér þróttmikla og framsækna matvælaframleiðslu um allt land, ekki síst á grænum forsendum þar sem það er haft að leiðarljósi sem sagt var svo vel í Landanum um daginn af ágætum sauðfjárbónda: Bændur eru gæslumenn landsins. En eru tollatakmarkanir rétta leiðin til að styðja við íslenskan landbúnað? Ég hef verulegar efasemdir um það og mér sýnist raunar dæmin sanna hið gagnstæða. Ég held að einfalt og gagnsætt styrkjakerfi sé miklu skilvirkari og öflugri leið til að hlúa að lífvænlegum og lífvænum landbúnaði. Ég hef enn þá trú að full aðild að Evrópusambandinu sé leið sem bændur verði að fara að skoða af alvöru í stað þess að láta gæslumenn óbreytts ástands telja sér trú um að ekki megi skoða.

þegar kom upp umræða um ostlíki á pitsur árið 1991. En einmitt þess vegna er það ábyrgð okkar stjórnmálamanna að vera sérstaklega vakandi yfir þessu máli, að vita sem er að það þarf að gæta að mörgu, sérstaklega hér, sem þarf kannski ekki í öðru. Ég hef sagt það bæði hér og annars staðar, bæði í núverandi starfi mínu og áður en ég fór að gegna því, að mér hefur þótt sem Ísland sé eitt af örfáum löndum í heiminum sem líti ekki á tollkvóta sem verðmæti, því að það gera öll lönd. Þau setjast niður og semja um tollkvóta, semja um inn- og útflutning og hugsa um þetta sem verðmæti. Mér hefur þótt aðeins skorta á þetta í utanríkisstefnu Íslands síðustu ár og áratugi, einmitt vegna þess að þetta hefur áhrif á stöðuna innan lands. Þegar kemur að tollasamningum og viðskiptasamningum sem við gerum er borin von að þeir hafi í raun það vægi sem þeim er ætlað að hafa ef eftirlitið með þeim er ekki nægilegt, ef þeir ganga ekki smurt fyrir sig. Þess vegna er ég ánægður með að það eigi að skoða í grunninn hvernig staðan er í þessum málum. Ég er ánægður með að við ætlum að skoða hvernig framkvæmd tollsins er og mér finnst að niðurstaðan eigi að vera sú að ef eitthvað skortir upp á, fjármuni, mannafla, eða hvað það er, þá eigum við að einhenda okkur í það verk að bæta stöðuna þar. Við þurfum að koma þessum málum inn í 21. öldina þannig að við séum ekki að fylla út innflutningsskýrslur með kúlupenna á pappír og svo eru reglurnar þannig í dag að meira að segja máttu bara endurskoða pappírsinnflutningsskýrslur 60 daga aftur í tímann en rafrænar mun lengur.

Að sjálfsögðu er það ekki í lagi. Að sjálfsögðu ber að rannsaka það, og eins og hæstv. ráðherra fór yfir þá eru ríkar heimildir hjá tollyfirvöldum til að rannsaka slíkt langt aftur í tímann. Pólitíska spurningin sem mér finnst frekar blasa við er: Hvernig viljum við haga þessu fyrirkomulagi og er þetta fyrirkomulag gott til að halda landbúnaði starfandi í landinu? Ef við lítum á málið sem þjóðaröryggismál og tollverndina sem hluta af því, finnst mér að við ættum að fara að spyrja að því hvort til séu aðrar leiðir, t.d. grunnstuðningur við bændur eða eitthvað því um líkt.

Virðulegi forseti. Sú sem hér stendur vill senda skýr skilaboð um að lögbrot verði ekki liðin. Einhverjir halda því fram að hér sé um að ræða misbrest á framkvæmd samninga. En hvernig er hægt að nota slíkt orðalag þegar kerfisbundið er verið að flytja inn mjólk, kjöt, egg

Vinna nefndarinnar og fjármálaráðuneytisins hefur nú þegar staðfest að fullt tilefni er til að skoða þessi mál nánar og það er allra hagur að tollflokkun sé rétt. Í minnisblaði sem barst nefndinni frá Bændasamtökum Íslands kemur fram að árið 2019 hafi verið flutt inn 299 tonn af mozzarella-osti með viðbættri pálmaolíu. Grunsemdir vöknuðu um að þarna kynni að vera á ferðinni vara þar sem uppistaðan væri jurtaostur.

stjórnvöld hafa brugðist allt of seint við. Ég heyrði að hæstv. fjármálaráðherra talaði um að nýr starfshópur ætti að fara yfir niðurstöður fyrri starfshóps. Er ekki hægt að taka fastar á þessu og vinna málið miklu hraðar? Ríkissjóður verður af miklum fjárhæðum vegna þessa og við erum að setja störf hér innan lands í mikla hættu með því að afgreiða þetta svo silalega.

Þar virðist vanta upp á eftirlitið líka. Þar höfum við gögnin, þar höfum við skýrslurnar en það vantar upp á að þessu sé fylgt eftir. Þetta vantar um verndartollana. Þetta vantar um skattana. Ég myndi segja að sú staðreynd að við erum á gráum lista

vond afleiðing af stöðunni. Markmiðið hlýtur að vera að tryggja að eðlilega sé staðið að verki þannig að innlend vara geti staðið jafnfætis erlendri á markaði og neytendur gjaldi ekki fyrir það ef

Hingað til lands eru fluttar landbúnaðarafurðir, að því er virðist fram hjá réttu reglum, réttum lögum eða samningum með aðferðum sem virðist löngu upplýst um. Yfirvöld hafa vitað af þessu í þó nokkurn tíma en ekkert gerist. Hvað er málið? Við værum ekki að ræða þetta hér ef einhver stjórn væri á málaflokknum. Yfirvöld hafa vitað af þessu mánuðum og jafnvel misserum saman, sem er í raun það alvarlegasta í málinu. Menn komast upp með að segja bara: Tölvan segir nei. Að lítið sé hægt að gera og rangindin halda áfram. Málið er vont fyrir ríkissjóð sem tapar verulegum tekjum. Málið er vont fyrir bændur sem framleiða hollar landbúnaðarvörur. Innflutningurinn er vondur fyrir samkeppnisaðila ekki standa jafnfætis. Málið er sérlega vont fyrir þá sem vinna að smitsjúkdómavörnum sem ekki hafa fulla yfirsýn yfir innflutning landbúnaðarafurða. Málið er þó sérstaklega vont fyrir innlenda framleiðslu sem sætir ósanngirni.

Og meira að segja ráðherrar skrifa um hvað sé til ráða. Herra forseti. Hverjir ráða? Eru það ekki einmitt ráðherrarnir sem eiga að ráða og stjórna? Í sannleika sagt væri þetta mál allt hið hlægilegasta ef ekki væri fyrir hversu alvarlegt það er. Fyrir ári síðan tölum við í þinginu mikið og lengi um hertar mótvægisaðgerðir vegna innflutnings á ófrosnu kjöti með það að markmiði að treysta allt eftirlit innan lands og skipuleggja aðgerðir til að koma í veg fyrir að hingað bærust smitsjúkdómar með þessum innflutningi. Þetta mál sannar svo ekki verður um villst að það er brýn þörf á að treysta landamærin hvað þennan innflutning varðar. Þau eru greinilega galopin og eftirlit í molum. Og því miður endurspeglar málið stöðu landbúnaðarins í Stjórnarráðinu.

Ég vil bara undirstrika að tollverndin, framkvæmd tollasamninga og þau fáu tollnúmer sem við höfum enn lagt tolla á, samkvæmt tollskrá, snúast um fábreyttan íslenskan landbúnað.

Herra forseti. Samfylkingin leggur áherslu á að styrkja umhverfi landbúnaðarins, tryggja rekstraröryggi og afkomu bænda og að rekstrarumhverfi landbúnaðarins sé með þeim hætti að það leiði af sér hagkvæma og vistvæna gæðaframleiðslu. Við í Samfylkingunni teljum að fara þurfi í róttæka endurskoðun á stuðningskerfum landbúnaðarins með hagsmuni bænda og neytenda í forgrunni. Við viljum öflugan landbúnað sem styrkir byggðir landsins. Við viljum auka frelsi bænda og efla nýsköpun með grænni áherslum þannig að bændur geti lifað af mannsæmandi kjörum. Við viljum líka kerfi sem þjónar neytendum. Hagsmunir neytenda og bænda ættu fara saman. En tollar eru ekki leiðin til að ná þessum markmiðum. Tollaleiðin í landbúnaði hækkar verðið, dregur úr nýsköpun og er ætlað að bjaga markaðslögmálin á neytendamarkaði. Betri leið til stuðnings landbúnaði og dreifðum byggðum eru beingreiðslur og grænir styrkir. Við ættum að líta til Evrópusambandsins í þessum efnum og reynslu bænda og byggða að styrkjakerfi þeirra. En við búum enn við þetta kerfi og þurfum að vinna innan þess í bili. Og tollsvindl er lögbrot. Hér ræðum við brot á samningum í utanríkisviðskiptum. Allir verða að fara að samningum og virða reglurnar. Annars verður samkeppnisstaða þeirra sem breyta rétt verri en hinna sem svindla. Svindlararnir öðlast ólögmætt samkeppnisforskot. Það er grundvallarforsenda fyrir sanngjarnri samkeppni að allir fari að lögum í þessu efni líkt og öðrum.

í litlu samráði við þá. Við Vinstri græn lögðust alfarið á móti þeim samningum og töldum að allt of langt væri gengið í að aflétta tollum af innfluttum landbúnaðarvörum með þær væntingar að íslenskir framleiðendur gætu komist með mikið magn af landbúnaðarvörum inn á evrópskan markað, sem ekki hefur gengið eftir.

Ein af aðgerðunum var að fara yfir þróun tollverndar. Það er mikilvægt að kanna hvernig tollverndin hefur rýrnað á undanförnum árum og hvaða áhrif það hefur á landbúnaðinn, búsetuna, störfin og fæðuöryggið. Bændur geta ekki keppt við innflutning ef verið er að svindla á þeim. Leikreglurnar verða að gilda og fara verður eftir þeim. Öflugur íslenskur landbúnaður hefur aldrei verið mikilvægari en nú þegar allar þjóðir leggja mikla áherslu á matvælaöryggi og heilsusamlegt fæði sem kemur úr sjálfbæru umhverfi, eins og við búum við hér og er framleitt í nærumhverfinu. Það skiptir miklu máli fyrir neytendur og er hagur neytenda, í stað þess að flytja matvæli um langan veg með tilheyrandi loftslagsmengun. Það verður að bregðast skjótt við og fá á hreint hvort verið sé að fara á svig við gerða tollasamninga. Við viljum standa vörð um íslenskan landbúnað með þeim fjölda afleiddu starfa sem eru úti um allt land. Átak er nú í gangi um að velja íslenska vöru og á þessum erfiðu tímum er aldrei brýnna að verja þau störf sem fylgt hafa íslenskum landbúnaði í gegnum tíðina og þeim er alltaf að fjölga.

Það virðist ekki vera mikill ágreiningur um að fylgja eigi lögum og að eftirlit eigi að vera með þeim. Kannski er ágreiningurinn helst um það hversu vel yfirvöld standa sig í því eftirliti. Þá kemur fram áhugaverður punktur. Yfirvöld segja auðvitað að þau séu að gera hitt og þetta. Sumir andstæðingar segja að þau séu ekki að gera nóg. Gott og vel.

Þegar kerfin eru þess eðlis að þau krefjast stanslauss eftirlits yfirvalda eigum við að endurreisa þau kerfi, jafnvel ekki nema fyrir þær sakir einar og sér. En við búum við það sem við búum við. Hér er þetta tollakerfi til staðar og

Mig langar til að árétta eitt mikilvægt atriði sem fram hefur komið í dag: Það hefur ekkert með ESB að gera, hvort sem við erum innan eða utan ESB eða hvernig það allt saman er, hvort tollamálin séu í lagi eða ekki. Það sem við þurfum að gera er að fara eftir samningum. Við eigum að skrá vöru rétt og fara eftir því sem lagt er upp með að gera. Ekki að svíkjast um og gera eitthvað allt annað sem bitnar náttúrlega á okkur öllum, samfélaginu öllu. Við vitum það líka öll að ríki í Evrópusambandinu tolla sína vöru, þau vernda sinn landbúnað, það er bara svoleiðis. Og ekki bara ríki í Evrópusambandinu heldur flest ríki í heiminum. Við skulum hafa það á hreinu.

En þá spyr maður sig líka varðandi eftirlitið á matvælum: Hvernig er hægt að fylgjast með heilnæmi landbúnaðarvara sem fluttar eru til landsins þegar þessi skráning virðist ekki vera betri en hún er?

Það er spurning með bændur og milliliði. Það virðist einhvern veginn vera mjög mikið vandamál að taka á því og síðan koma auðvitað þessi tollamál.

Þessi umræða hefur verið mjög athyglisverð og góð að mörgu leyti og

Við getum verið sammála eða ósammála um pólitíkina í kringum landbúnaðinn, en það er bara önnur umræða. Þessi umræða snýst um tolleftirlit. Tolleftirliti er mjög ábótavant og kom það mjög vel fram í

skýrt vegna þess að tjónið er það mikið. Við þurfum ekki á því að halda í dag að tapa peningum. Við þurfum að gera allt til að halda sjó í því árferði sem er í dag og bændur hafa borið skarðan hlut

vegna þeirrar nýju auglýsingar sem við gáfum út í ráðuneytinu í sumar hefði átt að fylgjast sérstaklega með þeim tollflokki frá og með því að auglýsingin tók gildi. Það var ekki gert en það er hins vegar verið að gera það núna.

Þar er alltaf sérstök aðgát höfð, gáð eftir því að menn séu að flytja inn þá vöru sem þar er undir. Hvers vegna eru þjóðir almennt með svona mikla vernd fyrir landbúnaðinn og beinan stuðning? Og hvers vegna eru þjóðir að beita tollum? Jú, það eru margar góðar ástæður til þess. Það er ekki bara í tekjuöflunarskyni sem menn gera þetta heldur er tollumhverfið beinlínis hluti af starfsumhverfi landbúnaðarins á hverjum stað. Þannig er að jafnaði aukið við beinan stuðning við landbúnað þegar dregið er úr vernd við landamærin, þegar veittur er greiðari aðgangur að markaðnum. Hvers vegna eru tollarnir þarna til staðar eða hvernig er hægt að beita þeim? Jú, þeir eru, eins og ég segi, hluti starfsumhverfis matvælaframleiðslunnar en við styðjum með þessum hætti við landbúnaðinn til að tryggja matvælaöryggi. Við erum að jafna samkeppnisstöðu bænda í norðrinu, sem starfa hér við þessar erfiðu aðstæður, gagnvart matvælaframleiðendum í öðrum löndum. Við spörum gjaldeyri með því að styðja við landbúnaðinn. Við aukum virði landsins. Við sköpum með þessu störf og getum verið mjög stolt af þeirri framleiðslu sem á sér stað í landinu. Þetta bætir landnýtingu, styrkir landsbyggðina

drögin að frumvarpinu sérstakt fylgiskjal með framangreindum kjarasamningi. Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði að hvert sveitarfélag skuli birta skrá yfir störf hjá sveitarfélaginu sem heimild til verkfalls, samkvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nær ekki til. þessu sambandi er átt við skrá yfir störf hjá hlutaðeigandi sveitarfélagi við nauðsynlegustu heilbrigðis- og öryggisþjónustu við íbúa sveitarfélagsins þannig að lífi og heilsu þeirra sé ekki ógnað þrátt fyrir verkföll félagsmanna þeirra stéttarfélaga sem gera samninga á grundvelli

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum, nr. 13/1984. Tilefni frumvarpsins eru þarfar breytingar á ákvæðum laganna til samræmis við nútímasakamálaréttarfar og skipan ákæruvalds og til að hraða málsmeðferð réttarbeiðna með því að einfalda ferli og gera þau skilvirkari og styrkja alþjóðlegar skuldbindingar á vettvangi gagnkvæmrar aðstoðar í sakamálum.

Er þetta í samræmi við 2. gr. laga um meðferð sakamála og ákvæði laga um handtöku og afhendingu manna til og frá Íslandi vegna refsiverðra verknaða, á grundvelli handtökuskipunar, nr. 51/2016, sem gilda um afhendingu á manni milli Íslands og aðildarríkja Evrópusambandsins og milli Íslands og annarra norrænna ríkja, evrópska handtökuskipanin eins og hún er kölluð. Þá er lagt til að ákvæði 2. mgr. 18. gr. laganna verði breytt á þann hátt að úrskurður um þvingunaraðgerðir yfir þeim sem óskast framseldur skuli ekki gilda lengur en í 30 daga eftir að ákvörðun um framsal hefur verið endanlega staðfest með dómi, en ekki eftir að ráðuneytið tekur ákvörðun líkt og gildandi lög kveða á um. Reynslan hefur sýnt að meðferð við framkvæmd framsals er lengri en 30 dagar bæði vegna réttar þess sem framselja á

Ákvæði laganna um réttarbeiðnir og feril þeirra samræmist ekki að öllu leyti nútímaskipan ákæruvalds. Gildandi lög gera ráð fyrir því að ráðherra taki lokaákvörðun um hvort orðið skuli við beiðni um réttaraðstoð frá erlendu ríki. Samkvæmt gildandi lögum hefur ráðherra því afskipti af rannsóknum einstakra sakamála að Lög um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum tóku gildi árið 1984, fyrir aðskilnað dóms- og ákæruvalds, með lögum um meðferð opinberra mála árið 1991. Því er bagalegt að lögin kveði enn á um réttarfar liðinnar aldar og breytinga því þörf. Vegna þessa hafði í framkvæmd verið vikið frá því ferli sem lögin kveða á um, á þann veg að ráðherra tók ekki lokaákvörðun um hvort réttarbeiðni erlendis frá yrði framkvæmd, heldur ríkissaksóknari. Hafði þessi ferill verið látinn átölulaus af dómstólum um langt skeið eða þar til í mars sl. En En tilefni frumvarpsins er jafnframt tveir úrskurðir Landsréttar frá 26. mars sl. í málum nr. 158 og 159/2020. Málavextir eru þeir að ákæruvaldið gerði tvær kröfur fyrir héraðsdómi á grundvelli réttarbeiðna um að dómurinn úrskurðaði um afnám bankaleyndar í þágu rannsóknar máls í Austurríki. Héraðsdómur vék frá áralangri hefð og hafnaði kröfunum með þeim rökum að meðferðir þeirra hafi ekki verið í samræmi við lög, þar sem ekki lá fyrir ákvörðun dómsmálaráðherra um að verða skyldi við beiðni erlendra stjórnvalda.

Til að gera feril réttarbeiðna skilvirkari og þar með auka málshraða er lagt til að stofnanir innan réttarkerfis geti sent réttarbeiðnir sín á milli, án aðkomu dómsmálaráðherra.

Fela breytingar á lögunum því í sér styrkingu alþjóðlegra skuldbindinga. Þá er lagt til að bætt verði í lögin ákvæði þess efnis að réttarbeiðni skuli m.a. hafnað ef ljóst er að ekki sé hægt að verða við henni, svo sem ef brot er smávægilegt eða rannsóknin muni hafa í för með sér óeðlilega mikla fyrirhöfn og kostnað.

Þá gerir 3. málsliður 3. mgr. 22. gr. gildandi laga ráð fyrir því að aðeins sé heimilt að verða við beiðni að sannað sé að liggi fyrir ákvörðun um þvingunaraðgerðir sem eru í samræmi við löggjöf viðkomandi ríkis. Þetta skýlausa skilyrði laganna er ómögulegt að uppfylla í flestum tilfellum og því lagt til að fella það brott úr lögunum. Sem dæmi gera lögin ráð fyrir því að dómstóll í erlendu ríki úrskurði um að fyrirtæki eða stofnun á Íslandi sé skylt að afhenda íslenskum stjórnvöldum gögn eða upplýsingar í þágu rannsóknar sakamáls. Slíkur úrskurður hefur ekki lagalegt gildi hér á landi og því ómögulegt að krefjast þess af erlendum stjórnvöldum að slíkur úrskurður eða ákvörðun fylgi beiðni um réttaraðstoð. Við undirbúning frumvarps þessa var meðal annars haft samráð við ríkissaksóknara. Lagt er til að frumvarpið öðlist þegar gildi.

Markmið samkomulagsins er m.a. að stuðla að framþróun og nýsköpun í garðyrkju með áherslu á aðgerðir í loftslagsmálum. Við næstu endurskoðun samningsins, sem fram fer árið 2023, er markmiðið að framleiðsla á íslensku grænmeti hafi aukist um 25% miðað við meðalframleiðslu áranna

aðgerða í loftslagsmálum, þróunarverkefna og til fjölbreyttari ræktunar á grænmeti hér á landi. Þá bætist við samninginn nýr flokkur, beingreiðsla vegna ræktunar á öðrum grænmetistegundum en gúrkum, paprikum og tómötum. Greiðslurnar hefjast strax á þessu ári. Veittir verða sérstakir jarðræktarstyrkir til útiræktunar á grænmeti og garðávöxtum til manneldis. Þar er m.a. um að ræða allar afurðir til manneldis sem vaxa neðan jarðar, eins og t.d. kartöflur, rófur, gulrætur, næpur og aðrar sambærilegar afurðir. Afurðir sem ræktaðar eru ofan jarðar, svo sem blómkál, hvítkál, kínakál, rauðkál og sambærilegar afurðir, geta einnig notið jarðræktarstyrkja en þar verður upphæð fyrir hvern ræktaðan hektara hærri þar sem kostnaður við þá framleiðslu er umtalsvert meiri en við hina.

Markmið þess er að styðja við fræðslu, rannsóknir, leiðbeiningarþjónustu og framþróun í garðyrkju, auk þess sem greidd verða aukin framlög til aðlögunar að lífrænum framleiðsluháttum í garðyrkju. Markmiðið er að aðstoða framleiðendur við að uppfylla þær kröfur sem lífræn garðyrkjuframleiðsla hefur í för með sér og auka framboð á slíkum vörum á innlendum markaði.

Virðulegi forseti. Með samkomulagi ríkisins við bændur eru gerðar grundvallarbreytingar á starfsumhverfi garðyrkjunnar, sem ég hef trú á að muni efla greinina til mikilla muna. Samkomulaginu er, eins og áður var nefnt, ætlað að ná því markmiði að auka framleiðslu íslensks grænmetis um 25% á aðeins þremur árum. Sumir hafa haft að orði að þetta sé nokkuð bratt markmið, eins og stundum er sagt. En þegar við stjórnmálamenn

því að hækka árlegt fjárframlag stjórnvalda til samningsins úr 660 millj. kr. í um 860 millj. kr., sýnum við í verki vilja okkar til að efla íslenska garðyrkju. Við sjáum nú þegar að greinin hefur hafist handa við að byggja upp til framtíðar og sækir fram. Ég átti þess kost nýlega að heimsækja nokkra garðyrkjubændur og sjá með eigin augum þá gríðarlegu uppbyggingu sem þar á sér stað og er ánægjulegt að finna þann stórhug og þá bjartsýni sem ríkir í greininni. Ég trúi því að við munum setja okkur enn metnaðarfyllri markmið við endurskoðun samningsins að þremur árum liðnum. Ég vona að við berum gæfu til að stefna enn hærra og ná að tryggja að íslenskir neytendur eigi þess kost að njóta okkar góðu og heilnæmu framleiðslu í enn ríkara mæli en áður. Ég trúi að okkur miði skjótast áfram við að efla íslenskan landbúnað ef frumkvæði, framkvæmdaþróttur og kapp hvers og eins bónda fær notið sín.

Upplýsingar þar munu endurspegla birgðastöðu innlendra garðyrkjuafurða og verða uppfærðar með reglulegu millibili innan hvers árs.

fyrir þá góðu yfirferð sem hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir bauð upp á hér í gær þegar hún flutti málið, þar sem hún fór efnislega yfir stóru drættina í því frumvarpi til stjórnarskipunarlaga sem hér liggur fyrir. Það er eitt orð sem hún notaði sem mig langar aðeins að dvelja við af því að það kallast svo mikið á við starfið sem þetta skjal byggir á. Það er orðið stöðuskjal. Frumvarpið, eins og það er lagt fram í dag, er stöðuskjal, er skjalið eins og það stóð að lokinni meðhöndlun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þingsins á vetrinum 2012–2013.

mér reiknast til að áfangaskjölin hafi verið um tíu talsins. Það var einn af styrkleikum starfsins í stjórnlagaráði, að texti var lagður fram, hugmynd að nýjum köflum eða greinum, en nefndirnar sem sá málaflokkur heyrði til hikuðu ekki við að taka slíkar greinar aftur til umfjöllunar og jafnvel umbylta þeim eftir umræðu í ráðinu eða umsagnir utan úr bæ. Þetta var hluti af því sem var kallað í stjórnlagaráði ítrunarferli vinnunnar. Að vinna alltaf nýja útgáfu út frá því sem þegar hafði verið gert. Þetta var nýstárleg leið við það verkefni að semja lög, en hún var góð vegna þess að hún var mjög skilvirk, hún skilaði góðu starfi á þeim stutta tíma sem stjórnlagaráði var úthlutaður. Þess vegna er svo viðeigandi að orðið stöðuskjal sé notað um frumvarpið sem við ræðum hér í dag og kallast það á við áfangaskjöl stjórnlagaráðs árið 2011.

en ágreiningur um leiðina þangað var oft fyrir opnum tjöldum og svo sættist fólk bara í lok dags. Skýrasta og best skjalfesta dæmið um þetta er ákvæði um þjóðkirkju.

sú að ekki var skýr meiri hluti fyrir neinni leið varðandi þetta ákvæði og því var gripið til þess ráðs að láta fulltrúa í stjórnlagaráði greiða atkvæði í sínum hópi um fimm útfærslur. Þrjár þeirra voru mismunandi málamiðlanir og tvær voru andstæðu pólarnir, þ.e. óbreytt ákvæði gildandi stjórnarskrár eða ekkert ákvæði um kirkjuskipan yfir höfuð. Þegar fyrstu umferð kosninga um þjóðkirkjuákvæðið var lokið í stjórnlagaráði var enginn afgerandi meiri hluti.

þá niðurstöðu sem á endanum varð tillaga stjórnlagaráðs, að segja að það mætti kveða á um kirkjuskipan í almennum lögum, og sex fulltrúar sem lögðu til að það yrði bráðabirgðaákvæði um að endurskoða stöðu þjóðkirkjunnar innan ákveðins tíma. Síðan voru sigtaðir frá þeir kostir sem fæst atkvæði fengu og eftir fjórar slíkar umferðir stóð sigurvegari uppi, sem var sú tillaga sem stjórnlagaráð fylkti sér á bak við. Það var tillaga sem átta af 25 settu í 1. sæti en öll 25 studdu þegar upp var staðið. Síðan eins og kunnugt er var þetta ákvæði ekki samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er ekkert annað að gera en að hlýða því alveg eins og gert var 7. júlí 2011 þegar meiri hluti stjórnlagaráðs sammæltist um sína tillögu. Mig langar líka að nefna og það er kannski ágætt að rifja upp hvað samfélagið hefur breyst á þó ekki lengri tíma en síðan 2011. Dæmið sem mig langar að taka þar er 6. gr. frumvarpsins sem snýr að jafnræði. Stjórnlagaráði bárust nefnilega umsagnir þar sem hvatt var til þess að bæta við kynvitund sem mismununarbreytu í jafnræðisákvæðið. Sú tillaga var lögð fram af hluta fulltrúa í stjórnlagaráði

ákvæðið sem mismununarbreyta. Þetta held ég að endurspegli umfram allt hvað umræða um þessi mál var komin miklu skemmra á veg 2011 en hún er 2020. Nú eigum við lög um kynrænt sjálfræði og erum bara komin á allt annan stað þegar kemur að réttindum hinsegin fólks, þannig að ég ímynda mér að ef þessi atkvæðagreiðsla stjórnlagaráðs hefði farið fram í ár hefði kynvitund verið bætt inn með miklum meiri hluta. Þetta ákvæði er gaman að skoða líka vegna þess að síðan var því breytt dálítið mikið af stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, og það er eitthvað sem við þurfum að skoða í þingnefndinni núna, hvort hafi verið skref í rétta átt eða ranga. Ég er nefnilega ekki sannfærður.

ein tíu, tólf atriði, þá breytti stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd ársins 2013 þessu í: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum. Enginn skal sæta mismunun. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.“

þessu er breytt í „allir skulu“ af stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þarna var stjórnlagaráð sennilega dálítið á undan sinni samtíð en þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að huga að í lagasetningu, að hið málfræðilega karlkyn getur stundum verið útilokandi. Í þessu tilviki held ég að svo sé. Og svo er gott að benda á að í frumvarpinu, eins og það liggur fyrir í dag, er talað um að konur og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna, en við erum nýbúin að samþykkja lög um kynrænt sjálfræði þar sem er viðurkennt að kynin séu fleiri en tvö. Á ekki lengri tíma en þetta er samfélagið bara komið á allt annan stað. Annað sem hefur líka breyst mjög mikið er hvernig samráð er almennt viðhaft af hinu opinbera. Árið 2011 var engin samráðsgátt stjórnvalda. Þá var ekki jafn almennt að fólk væri að senda umsagnir um þingmál. Ráðuneyti boðuðu ekki áform um lagasetningu og kynntu ekki drög að lögum nema einstaka sinnum. Nú er það orðið nánast hluti af stöðluðu ferli. Stjórnlagaráð var hins vegar á sínum tíma í fremstu röð þegar kom að samráði opinberra aðila. Það bárust rúmlega 300 erindi, sem við myndum kannski kalla umsagnir í þinglega ferlinu, sem mörg hver höfðu áhrif á endanlega útkomu og á fjórða þúsund athugasemdir voru gerðar við áfangaskjalið á mismunandi tímum. Það er kannski dálítið erfitt að bera tölur saman á milli ára en á þeim tíma var þetta stjarnfræðilega mikið. Í dag myndum við örugglega gera hlutina með öðrum hætti. Það sem bíður okkar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd er akkúrat að taka upp þennan þráð,

Hvað sem okkur finnst um allar tilraunirnar sem hafa verið gerðar að breytingu á stjórnarskrá síðan, þá hefur þetta skort, þ.e. þessi almenna aðkoma að verkinu. Og nú myndi ég segja að væri aldeilis tíminn til að ræða við almenning í ljósi þeirrar vakningar sem er augljóslega að eiga sér stað.

algjöran viðsnúning í skoðanakönnunum, sérstaklega varðandi yngsta hópinn. Hjá MMR sem hefur kannað hug fólks til tillagna stjórnlagaráðs,

Þetta er fólk sem er margt það ungt að það var ekki virkir þátttakendur í samtalinu 2011 en eftir því sem umræðunni hefur fleygt áfram á undanförnum mánuðum þá rennur því greinilega blóðið til skyldunnar. Og þess vegna, og sérstaklega þess vegna, er frábært að okkur gefist tækifæri til þess að endurnýja og endurlífga líka samtal almennings við þetta

Það er lýðræðislegra að halda þjóðfund um að endurskoða stjórnarskrána og spyrja 950 manna hóp kjósenda, valinn af handahófi til að sýna þverskurð þjóðarinnar,

tillögur ráðamanna. Það er lýðræðislegra, þegar þjóðkjörið stjórnlagaþing var ógilt af Hæstarétti, að Alþingi skipi þá í staðinn stjórnlagaráð sem starfar á opnum fundum og tekur við ábendingum almennings.

Svo er það gríðarlega ólýðræðislegt að minni hluti þingmanna, fulltrúar minni hluta kjósenda,

sem þingmenn geta þá flutt til að laga málið og færa það í það horf að réttindi almennings séu ríkari en ekki skertari við meðferð Alþingis á málinu.

Það er kominn tími til að Alþingi klári sinn hlut í stjórnarskrárstarfinu sem þjóðin hóf á þjóðfundinum. Forseti Íslands getur svo sett nýja stjórnarskrá í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu, sé það krafa kjósenda þá fáum við bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðin er og á að fá að vera stjórnarskrárgjafinn. Að því stefnum við með þessu máli.

að brjóta á þeim rétti þjóðarinnar að fá að segja álit sitt á nýrri stjórnarskrá. Það er ekki í